і після реєстрації ми перейдемо до правки 1362, автори – Німченко і Шуфрич. І після реєстрації ми продовжимо розгляд, я запрошу голову комітету на трибуну. А зараз, колеги, прошу зареєструватися. Включіть реєстрацію. 16:02:23 Зареєстровано Зареєстровано 345 народних депутатів. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Отже, запрошую на трибуну голову Комітету з питань культури і духовності Княжицького Миколу Леонідовича. І запрошую до слова по правці 1362

про керівника секретаріату і взагалі про апарат центрального органу влади , і разом з тим ми не написали фінансове забезпечення цього закону, то це є ніщо інше як безпідставне його внесення на розгляд Верховної Ради. Основний комітет, який повинен це розглядати, подивіться, прямо написано в законопроекті, що не потребує ніяких фінансових затрат.

ми кажемо, що вирішувати можна лише через перевірку бюджету, чи дозволено це, чи можливо. Тому просимо виключити цю позицію із законопроекту. Я ставлю на голосування поправку 1362. Комітетом вона відхилена. Хто її підтримує, прошу голосувати. Будь ласка. Рішення не прийнято.

як називається ця стаття. Я для суб'єктів законодавчої ініціативи прошу зачитати і доповідача дати відповідь: "Захист української мови як елементу конституційного ладу". Конституція не містить елементів конституційного ладу, що тут не зрозуміло? Ви що творитЕ чи твОрите? Це взагалі недопустимо, це знущання з термінології Конституції, що таке конституційний лад. Ніколи не може бути апріорі захист української мови як елемент конституційного ладу. Це навіть не смішно, коли ми, накручуючи і насаджуючи на цей гвіздок отакі правові категорії,

Дякую. Це визначення відповідає визначенню Конституційного Суду. В цій справі, до речі, суддею був сам колега Німченко в той час і жодної окремої думки не запропонував. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку 1366, комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. 1369-а, Німченко, включіть мікрофон. Це про те, що велась мова до обіду. Я хочу акцентувати знову ж таки увагу, подивіться, що пропонується: "З метою захисту української мови від публічного приниження…" і інше. Я вам скажу, що це хвороблива ідея, дискредитує українську мову як державну. Хіба можна писати: захист від приниження мови і все інше? Почитайте, які термінології застосовуються законотворенні стосовно захисту мов, про які нема аналогу у світі. До речі, я хочу сказати панові доповідачу, що польський закон не містить посилку на державну мову, він містить посилку на польську мову, мову етно і

Зрозуміло. Будь ласка, прошу визначатися по поправці 1369. За-18 Наступна поправка 1370, це поправка народного депутата Скрипника, але вимагає пан Папієв дати слово йому на підтвердження. Будь ласка. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, які слідкують за перебігом подій у Верховній Раді України, інформую вас. Щойно завершилося засідання, під час круглого столу в Страсбурзі під головуванням Парламентської асамблеї Ради Європи, де були присутні в тому числі і наші колеги народні депутати України з фракції БПП, де однозначно висловилися про те, що цей закон є закон, який порушує конституційні права громадян України, які належать до національних меншин, це закон заборони російської мови, румунської мови, угорської, болгарської, інших мов національних меншин, цей закон, який порушує європейські стандарти, і цей закон не має права на існування в сучасній Європі. Якщо ми – європейська країна, ми маємо дослухатись до Парламентської асамблеї Ради Європи і ні в якому разі не голосувати за цей антиконституційний закон, закон про заборону російської мови і мов національних меншин. а не з приводу того, що сьогодні відбувається в Страсбурзі. Там цікаві події відбуваються сьогодні, дійсно, і російський реванш там може відбутися дуже і дуже швидко в контексті повернення російської делегації. Я прошу визначитися по поправці 1370. Ставлю її на голосування в повному обсязі. Будь ласка. За-5 Рухаємося далі. 1371. Будь ласка, пан Папієв, будь ласка, по поправці. Дуже дякую вам. Дякую. Шановні народні депутати України, ця поправка 1371 народного депутата Бєлькової, вона врахована частково. І тут йде мова про повноваження державного контролю за взагалі використанням та вживанням української мови. Шановні колеги, я от звертаюсь до громадян України, а яку мову контролювати будуть? Українську літературну мову чи суржикову з діалектами, чи то галицьким діалектом, чи то буковинським діалектом, чи то з діалектом Східної України? Шановні колеги, в цьому питанні нам треба підходити зважено, тому що багато хто сьогодні, хто відносить свою мову до української, то кожен фахівець може доказати йому, що вона не є українською. І я дуже просив би, до речі, там в екзамені, який ви прописуєте, там є дві частини, письмова частина і усна частина, от мені цікаво, хто з президії здасть усну частину української мови. Дякую. Прошу в повному обсязі поставити поправку на голосування. На підтвердження, в повному обсязі. За-8 Наступна поправка 1372. Будь ласка, народний депутат Німченко, вам слово. Шановні колеги, хто до цього вважав, що у нас може бути сфера відносин, де є реалізація приватного права і реалізація на мову національних менших чи інших, окрім державної, почитайте уважно, суб'єктів, які підпадають під контроль цієї інституції. І я хочу тільки кінцеву частинку її зачитати, що "підпадають під перевірку, контроль юридичні особи приватного права, їхні посадові особи та працівники". Про що отут доповідач нам розказує, що українська мова не поширюється як державна на всі відносини, крім там, де державні інституції? Навіщо заводити в оману людей? Ви що не бачите, що по суті йде питання викорінення російської мови та мови національних меншин? А попросту, це приведе до смерті, лінгвоцид це називається, ви почитайте… прошу визначитися по поправці 1378. Дякую. Шановні колеги, правка 1373 є технічною, врахованою комітетом, звичайно, я не буду ставити її на підтвердження. Тим не менше залишається кілька питань, якщо можна, Микола Леонідович прокоментує. Справа в тім, що у статті 53, в частині першій, у пункті 1 в редакції комітету, який підготовлений до другого читання, визначено, що уповноважений здійснює державний контроль із застосування державної мови. Подібні повноваження державного контролю є у статті 64 Закону "Про освіту", і такі повноваження надані центральним органам виконавчої влади у сфері освіти і науки. І по тексту законопроекту, який ми зараз розглядаємо, є ще повноваження державного контролю у Національної комісії з питань стандартів державної мови, яку пропонується наразі прийняти як таку, що буде створена. То, будь ласка, поясніть, які повноваження у якого з органів щодо державного контролю буде впроваджено? Дякую. Будь ласка, прошу визначитися по поправці 1378. Я перепрошую, колеги, це було помилкове голосування. Я

Шановні колеги, я лише вам скажу перші три строчки цієї горе-норми: надає висновки і рекомендації органам влади і органам місцевого самоврядування про те, як застосовувати мову в Україні. Хіба це не ганебно? Хіба це не принижує людей, які працюють в органах влади і в органах самоуправління? Ви почитайте уважно статтю 7 Конституції, де прямо вказано, що гарантується діяльність самоуправління органів. Хто може контролювати їх на цей рахунок? Навіщо це вноситься? Такі надаються преференції цій організації. Тому ми вважаємо за необхідне виключити це положення із зазначеної норми. Прошу визначатися по ці поправці, Ця поправка відхиляється. Наступна – 1430. Будь ласка, народний депутат Німченко, Я хочу подякувати всім, хто підтримав нашу пропозицію щодо зазначеної вище норми, і для людей, для громадян України і для присутніх в залі народних депутатів сказати, що 21 особа, яка підтримала, це по суті 32 присутніх в залі. Це ні багато, ні мало, це та норма, яка була на першому етапі виборів чи першому турі виборів. Это до слова. інше, що я хочу сказати, що цю норму наступну, правку 1376, то ми просимо врахувати і виключити її, оскільки це не є остання інстанція, ця інституція контрольного характеру, і їй не місце, такій нормі, в мовному законі взагалі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по цій поправці 1376. За-17 Будь ласка, наступна Папієв, народний депутат, вам слово, прошу. Дякую. Я прошу пропущену поправку 1375 поставити на підтвердження і поясню чому. виписано в такий спосіб, і особливо підготовлений до другого читання, що складається враження, буцімто в Україні не ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, Європейську хартію регіональних мов і мов національних меншин. Тобто навіщо ви абсолютно штучному органу надаєте повноваження, який дає висновки і який дає рекомендації? Ми навіть в Конституційного Суду забрали деякі повноваження стосовно тлумачень законодавства України, а ви тут як якомусь самозваному органу, який складатися буде з штучно підібраних людей, надаєте такі повноваження. Тому ми відстоюємо інтереси місцевого самоврядування, захист територіальних громад від свавілля влади. Я прошу поставити цю поправку на підтвердження. Будь ласка, автору поправки пані Бойко слово. 16:19:20 БОЙКО О.П. Шановні колеги, це технічна правка, ніяким чином на зміст вона не впливає. Справа в тім, що ми просто коректно виписуємо з точки зору техніко-юридичної Це питання тільки в тому, що ми пишемо "самоврядування в Україні", прибираємо слово "в Україні", тому що цей закон стосується саме нашого законодавства, українського законодавства. Тут не потребує уточнення, що самоврядування в Україні, це… ну, це… алогічно. Тому це технічна правка, яка неодноразово зустрічається по тексту. Прошу не ставити її на голосування, на підтвердження. Прошу не ставити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, голова комітету. На жаль, дуже часто деякі колеги, зокрема, колега Папієв, вигадують, фантазують, виступають з гаслами, промовами, які зовсім не стосуються тих правок, з приводу яких вони беруть слово. Це є грубе порушення Регламенту, спосіб затягнути розгляд цього законопроекту, спосіб посіяти міжнаціональну ворожнечу в українському суспільстві. Я категорично проти цього, підтримую колегу Бойко, бо вся суть цієї правки – це забрати слово "в Україні" після слова "самоврядування". До всього, про що говорив колега Папієв, ця правка не має жодного відношення. Дякую. Дякую. Рухаємося далі. Такий в нас Регламент, який… До речі, давно закликаємо ми розглянути законопроекти, які модернізують український Регламент парламенту до норм європейських парламентів. А зараз я ставлю на підтвердження цю поправку. Прошу визначитися і прошу підтримати,

Народний депутат так само Бойко просить слово, поправка 1377. Пані Бойко, будь ласка. 16:21:38 БОЙКО О.П. Шановні колеги, 1377 – це є так само технічною правкою аналогічно до 1375. Прошу не ставити її на голосування, тому що це техніко-юридична правка, це документ українського законодавства, це не міжнародне право, в якому ми маємо уточнювати саме словами "в Україні". Це і так зрозуміло, що документ стосується законодавства України. Дякую. Дякую. Будь ласка, колеги, я ставлю в повному обсязі цю поправку на підтвердження. Будь ласка. Прошу підтримати. Пане Юрію, ви ж знаєте норми Регламенту. Якщо народний депутат Папієв вимагає ставити її на підтвердження, то я не можу її не ставити.

щодо вдосконалення законодавства на захист української мови. Це рудимент, про що я казав і раніше. Ну, це взагалі абракадабра з точки зору законотворчої техніки і технологій, якщо хочете, з використанням норм іншої галузі права. Тому я хотів би, щоб, надаючи такі повноваження, автори законопроекту якось підходили уніфіковано, виходячи із із точки зору законних підстав формування норми закону, обов'язкової до виконання. А ми тут наділяємо цими правами. Чим ще ми не наділимо цей секретаріат? І хто це собі підбирає такі повноваження угрожуючого характеру? Просимо виключити їх. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прошу визначитися по поправці 1378. За-22 Наступна поправка пані Подоляк 1379. Прошу.

Німченко. Вам слово, колего, будь ласка. зверніть увагу, те, що скривалося з початку закону, коли ми його проходили, законопроекту, зараз воно випирає. Зараз воно випирає, подивіться, що пропонується. Йдеться про те, що цей орган звертається до правоохоронних органів, де містить… і заяви ймовірно скоєних протиправних дій. Ви скажіть, хто не може звернутися. Є пряма норма Кримінально-процесуального, Кримінального кодексу про те, що особа люба – юридична, фізична – вправі звертатися з заявою про скоєння злочину. Про що тут можна вести мову? То все-таки підсилити повноваження і видати на-гора, так сказать, безпрецедентний випадок, коли узурпується влада не правоохоронним органом. Прошу визначатися по ці поправці, За-18 Наступна поправка – 1383. Будь ласка, пані Подоляк, вам слово вимагає. 1383. Пані Подоляк вимагає як член комітету слово по цій поправці. Я даю їй слово. Будь ласка. Ця поправка врахована і попрошу її врахувати в повному обсязі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

Рухаємося далі. Наступна поправка – 1384. Будь ласка, пану Папієву слово. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, ви дивіться, в який дивний спосіб відбувається обговорення поправок до цього законопроекту, які розглядаються на другому читанні. Тобто коли абсолютну ахінею в попередній статті, де надаються повноваження повідомляти державні органи, державні органи, не правоохоронні, а державні органи про якісь ймовірні порушення, тобто я думаю, що Йосиф Віссаріонович, він тихо плаче. Можете уявити собі, що відбуватись буде в Україні, коли якийсь орган, де будуть оці "городские сумасшедшие", і він почне звертатись до державних органів з своїм тлумаченням, де є ймовірний злочин? Шановні, ну, поважайте ж Кримінально-процесуальний кодекс. Що ви доводите цей закон до якогось абсурду? Я прошу поставити цю поправку на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зараз на вимогу народного депутата Папієва ставлю поправку 1384 в повному обсязі. Прошу визначатися. Колеги, давайте одне одного, там, чи наших громадян не називати "городскими сумасшедшими". Думаю, що українці цього не заслужили.

Друзі, прошу визначатися. За-32 Наступна – 1385, народний депутат… Ніхто не наполягає.

громадян щодо застосування державної мови. Давайте ми ж все-таки прочитаємо, що ж тут записано. "Захист прав громадян України щодо застосування державної мови в усіх сферах суспільного життя". Ви бачите, ми вже закінчуємо проходити законопроект, появляються громадяни, яких треба захищати щодо застосування української мови. Ну про що ми ведемо? Про що йдеться в цій статті? Тому ми просимо, щоб виключити це. ганебне явище, це знущання з нації, з громадян України і з державної мови – ніщо інше. І у зв'язку з цим ми просимо виключити цю норму взагалі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Просимо визначатися по поправці 1387.

За-10 Наступна поправка так само народного депутата Німченка, 1391. Прошу вас. Шановні колеги, 1391, ми якраз тут ведемо мову про те, що отримання послуг державною мовою і звернення до уповноваженого громадянами України для захисту державної мови. Що за цим стоїть? Що на сьогоднішній день пропонують відкрити фарватер і сказати: кожний громадянин, кожен громадянин пише уповноваженому, создают йому фронт робіт, а уповноважений буде читати, порушується Закон про державну мову чи ні, готувати, групувати опричників і направляти в відповідний чи на відповідне підприємство, чи на відповідні загальні збори КСП. Отак іде мова в цьому законі. То скажіть, чи буде тут вибірковість, чи буде тут корупція, чи буде тут приниження людей? Звичайно, да. Тому ми просимо взагалі підходити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, прошу визначатися, 1391. Поправка була відхилена комітетом. За-9 Наступна поправка – 1393. Будь ласка, народний депутат Німченко. 16:32:21 НІМЧЕНКО В.І. Тут вже звучало зі слів доповідача, що як це можна покласти на судові органи розгляд цих скарг, стосовно оскарження яких дій порушення прав на користування державною мовою, що це потрібно робити лише до уповноваженого. Шановні колеги, подивіться статтю 55 Конституції і подивіться складову конституційного ладу в Україні, де чітко вказано, що норма прямої дії Конституції на право на судовий захист і звернення до суду є правом, правом кожного громадянина. Ще раз кажу, почитайте 55-у. І обмежувати, і робити культ з уповноваженого, чи робити культ з інших структур, які надумані є, це не є здоровий глузд, і ще гірше, це якраз і є обмеження прав і свобод, як це передбачено Конституцією, що є недопустимим, обмеження обсягу… Будь ласка, коментар голови комітету. 16:33:37 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Суть цього виступу не відповідає дійсності, тому, що викладено у вказаному законопроекті, ніхто не скасовує у нас судовий розгляд. За законом, якщо хтось звернувся до суду з тим самим питанням, то уповноважений зупиняє свій розгляд, тому судовий розгляд залишається пріоритетним. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І, будь ласка, прошу визначатися, 1393 ми поправку зараз голосуємо. Комітет її відхилив. За-11 Поправка відхиляється. Наступна – 1396. Прошу, народному депутату Німченку. В цьому випадку йдеться про нормативно-правовий акт як акт індивідуального характеру органу державної влади чи влади Автономної Республіки Крим, чи в місцевого самоуправління, який був прийнятий іншою мовою, і що з ним робити. Оскільки він всупереч цьому закону був прийнятий, то це є мотивовано для того вирішення, щоб він взагалі не мав права на існування. Давайте ми прикинемо на сьогоднішній день, що нам обіцяють: обіцяють, що для національних меншин це все буде здійснено. Я хотів би тут, за зразок наводили законодавство мовне Польщі. Почитайте ви, там є закон, який чітко вказує, що де проживають компактно громади, і 20 процентів їх є однієї національності, там іде подвійне мовне питання вирішує це. Те, що повинно бути і у нас. Оце і є захист. А не придумувати те на ходу і обманювати нашого виборця, і обманювати людей стосовно того, що... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатися по поправці 1396.

Поправка відхиляється. Наступна 1398. Будь ласка, народний депутат Німченко, вам слово. ну, ви подивіться, ну, багато було і задоволено наших змін і пропозицій. Ну, це взагалі, подивіться, у судовому процесі застосовувалася мова інша, ніж державна, крім випадків, визначених процесуальними кодексами. Про що йде мова? В судовому засіданні есть у нас розуміння про Закон про статус суддів, про статус суду, Закон про судоустрій, і там все есть. Чого ми влазимо в інше правове поле, яке не має регулятивного значення в цим законі. Ну, хіба так можливо, шановні колеги? Ну, от подумайте і почитайте. І оце от такий вам і законопроект. Люди ж розуміють. Що, не було чого робити і давайте переписувати. І хто це писав, я не знаю. Але такого взагалі в практиці немає. Просимо виключити такі положення, воно дублюються, повторюються і викривляють взагалі…

Наступна поправка – 1399. Будь ласка, народний депутат Німченко, вам слово. 16:37:35 НІМЧЕНКО В.І. Це на продовження цього. Представляєте собі, шановні колеги, виноситься рішення суду, приходять опричники і кажуть: "Та почекайте, тут суржик, тут нестандартна українська мова. Це рішення не відповідає Закону про мови". Що дальше робити? Хто дав, на якій підставі втручатись в діяльність суду по винесенню рішення? Подивіться, прямо норма містить: "…рішення суду було складено мовою іншою". То про що йде? Про що йде в цьому випадку? Ну, це, я вам скажу, це ми летимо вже над гніздом зозулі, це вже точно. Подивіться, у нас три закони стосовно діяльності судових установ у нас, і там все виписано, все це є. Але ми вже втручаємося в судову діяльність. Де ж конституційний принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову? Чи ми глухонімі до міжнародних норм і Конституції? То я прошу… Будь ласка, прошу визначатися по поправці 1398. За-7 Будь ласка, наступна поправка так само народного депутата Німченка. Прошу, вам слово. Шановні колеги, я це вже для протоколу, вже нема кому слухать вообще взагалі, люди підзаморилися, як то кажуть, але я скажу. Почитайте закон, я для авторів, хто готував, Закон про Конституційний Суд, Закон про судоустрій, де чітко вказано, що регламентом і законом передбачено, що судочинство, всі дії ведуться українською мовою. Чого ми влазимо в діяльність судову? Кому-то потрібно мати владні повноваження для впливу на суд чи комусь потрібно буде доповідати на Банкову чи на Грушевського як ідуть по розгляду конкретної справи? Давайте ми ще вліземо і в досудове слідство. Скажіть, будь ласка, а чому б і ні? І взяти і розглянути, що там в свинарнике делают свинари чи може призупинити справу. От про що йде мова. Це просто спроба втрутитись в діяльність судової системи взагалі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

За-14 Поправка відхиляється. Наступна – 1400 поправка народного депутата пані Бойко, будь ласка. 16:40:50 БОЙКО О.П. Шановні колеги, 1400 правка була врахована в редакції, пропоную її не ставити на голосування. Тим не менше, хочу озвучити, що правку було пропоновано виключити слова "або якщо особа вмотивовано вважає, що мовою, якою складено такий акт, не відповідає стандартам української мови". Особа може бути суб'єктивно суб'єктивно визначати, це не зовсім правильно, з точки зору прийняття рішень, тому була така пропозиція. Тим не менше, вона редакційно врахована і не наполягаю. Дякую. Прошу поставити на підтвердження в повному обсязі, будь ласка.

01. Спасибі. Я хочу, не повторюючись, сказати вам, шановні колеги, про те, що ми по суті своїй робимо один контрольний орган над діяльністю органів влади з вирішенням питання щодо законності такої діяльності. Представте собі, що цей уповноважений секретаріат находить, що рішення прийнято з порушенням мовного закону і все. Що там, підлягає скасуванню це рішення влади чи органу самоуправління, чи на сьогоднішній день територіальні громади? Хто може нав'язувати територіальні громади, де компактно проживають болгари чи гагаузи, скажіть, будь ласка, яку відповідальність, і чому вони повинні нести цю відповідальність, маючи Конституції статтю 7 гарантованої ..….. діяльність в органах…

Шановні колеги, пропонується пункт 4 частини другої статті 51 виключити. Адже цим пунктом пропонується можливість скасування внутрішніх актів, що регулюють діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування в одноосібному порядку, якщо така особа вважає вмотивовано, що акт складений не за стандартами української мови. Прошу поставити на підтвердження. Будь ласка, прошу коментар голови комітету, він просить слова. 16:44:07 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Ця поправка була відхилена, оскільки акти ненормативного характеру мають прийматися державною мовою, це передбачено рішенням Конституційного Суду України 1999 року. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. Прошу визначитись по цій поправці

Шановні колеги, ви знаєте, я вам скажу язиком оригіналу, що у нас вже на протязі десятиліть стук летить бистріше звуку. Подивіться, що закладено в цій нормі? Це відродження сексотов, я теж язиком оригіналу, і все інше, де передбачено, що людина, яка не задоволена стандартами відповіді органу влади, може написати скаргу, і щоб цього державного службовця чи представника органу влади тягали, як собака тряпку, за те, що він допустив 30 помилок, як це було у нас в одній з областей, із 18 речень. От про що йде мова. Оціночне розуміння, яке вкладається в цю норму, це приводить взагалі до дуже тяжких наслідків правозастосування, оскільки кожному вкласти в ум його бачення… Прошу визначатися по ці поправці, будь ласка. 1403 це поправка. За-11 Поправка відхиляється. Наступна 1404. Пані Бойко, вам слово. Шановні колеги, правкою 1404 пропонується в пункті 5 частини другої статті 51 виключити слова "або якщо особа вмотивовано вважає, що мова, якою складено такий акт, не відповідає стандартам української мови". Така пропозиція є в унісон попереднім моїм пропозиціям. пропоную унеможливити одноосібне скасування актів державних органів або органів місцевого самоврядування або колективних органів. Дякую.

Шановні колеги, оце одна біда цього законопроекту. Ви бачите, колега зараз ставить питання: що таке стандарти мови. Доповідач, мабуть, знає, що в нас є суржик польсько-український і російсько-український. Як бути з ним? Ви ведете мови про стандарти, про сертифікати, п'ятиуровнєвий сертифікат, ………, мінус і плюс. То як же можна визначити? Ви подивіться, що ви пропонуєте! А пропонуєте ви якраз, що, якщо в особистому спілкуванні не сподобалися стандарти державного службовця з громадянином, громадянин каже, ти дурак, і оскаржує це до уповноваженого, і вони займаються розглядом цього. Я розумію, що є бажання поповнити бюджет, але за такий рахунок… Наша держава уже знає: і поліцейські структури, і судові структури за держмита… Прошу визначатися, шановні колеги, по поправці 1405. Дякую. 14 "за", поправка відхиляється. Наступна поправка – 1406. Шановна пані Бойко, вам слово. Шановні колеги, я не буду наполягати на тому, щоб ми голосували цю правку, 1406, вона врахована редакційно і звучить таким чином: "посадова чи службова особа або працівник органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, громадського об'єднання, політичної партії чи підприємства, установи та організації Вона майже вповні повторюється комітетом, крім фрази "всіх форм власності". Це наша дискусія, яку ми на початку розпочали, стосовно того, яким чином: приватні будемо ми враховувати в цьому законі чи тільки буде стосуватись державних і комунальних сфер. Тому це просто до дискусії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. І наступна поправка – 1407. На підтвердження вимагають поставити, пані Бойко, вашу поправку, на підтвердження депутати з "Опозиційного блоку". Я її ставлю в повному обсязі на голосування, в повному обсязі. Будь ласка, прошу визначатися. Колеги, підтримайте, будь ласка, тому що комітет закликає підтримати. 16:49:53 За-32 Наступна поправка – 1407. Народний депутат Німченко, вам слово. Шановні колеги, кожні обставини і кожна подія мають свою правову оцінку. Ви подивіться, будь ласка: "під час "під час засідань, заходів чи зустрічей в органах державної влади, органах місцевого самоврядування…" і в інших, закінчуючи приватною формою власності, якщо розмовляють недержавною українською мовою, це ставимо знак оклику, це ганьба, це штраф, можна оскаржити і притягнути до відповідальності. Оце стоїть за цим. Скажіть мені будь ласка, чи мають право в формі власності роми права ті збирати? Чи мають право болгари на Одещині збиратись? І скажіть, будь ласка, чому вони мають нести санкції штрафні в тисячі-тисячі гривень? От про що йдеться.

Нагадую, це поправка 1407. 16:51:23 За-13 Наступна поправка – 1408. Пані Бойко, вам слово. Шановні колеги, 1408 врахована, вона є логічно врахованою. Прошу не ставити на голосування. Це техніко-юридична правка. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 1409. Народний депутат Німченко. Шановні колеги, я вам скажу, що болить те, що автори законопроекту так і не зрозуміли наслідки його застосування. Іде пряме викорінення інших язиків, ніж язик державний, чи язик офіційний, як називає Європа. І тому ми застерігаємо, що неможливо… Подивіться ви на те, що пропонується. Що пропонується? Всі правовідносини. Назвіть ті правовідносини, де люди можуть розмовляти, представники національні чи російськомовні громадяни, на своїй материнській мові. Назвіть. І ніхто тут не назве. Я ще раз кажу, кроме спальні і кухні в однокімнатній квартирі, а не комунальній. І все. Ну, разве це можливо? ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по цій поправці, колеги. Нагадую, це поправка 1409.

що громадянин може оскаржити дії, внутрішній акт політичної партії, громадської організації. Ви подивіться статтю 36 Конституції України, яка гарантує громадянам збиратись по захисту своїх прав, свобод, індивідуального і колективного інтересів. То як, скажіть, будь ласка, на якій же підставі можна залазити в чужий устав? І якщо такі умні наші доповідачі, то скажіть по Польщі чи Естонії, чи Латвії, на що ви посилаєтеся, цього нема, я можу вам зацитувати, якщо ви його не читали, закон. Але це знущання з волі, волевиявлення і свободи… Прошу визначатися по поправці 1410, будь ласка. Була відхилена комітетом, нагадую. М.М. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, які нас дивляться, ви знаєте, Буковина – це багатонаціональний край, де абсолютно мирно співіснують громадяни України різних національностей, де є міжконфесійний спокій. Ви зараз намагаєтеся оцією статтею змусити національно-культурні товариства румун в Україні при складанні внутрішнього акту, якщо вони порушать якийсь стандарт української мови, оскаржувати цей акт. Шановні, ну це якийсь апофеоз якоїсь такої людської ненависті, небажання сприймати людей, громадян України інших національностей, за рівних, знущатися над їхнім правом використовувати свою рідну мову і писати документи в національно-культурних товариствах мовою цих національно-культурних товариств. Я дякую буковинцям за те, що вони в першому турі показали владі "геть". Я ставлю цю поправку на підтвердження в повному обсязі. Прошу підтримати в повному обсязі. Комітет просить це. Наступна поправка 1412, Німченко. Я даю вам слово, будь ласка, пане Німченко. 16:56:25 НІМЧЕНКО В.І. Це я хочу сказати для громадян України, для всіх присутніх і зачитати вам статтю 11 Закону Польської Республіки про польську мову, не про державну, вони пишуть "про польську", яка є офіційною. Так от, вони пишуть, стаття 11: "Положення статті 5, 10-ї, де йдеться про застосування польської мови, не поширюється на власні назви, іншомовні газети, журнали, книги, дидактично-наукову діяльність, наукову творчість, науково-технічну термінологію, торговельних знаків, торгових знаків, норм, запроваджених на мові оригіналу". От про що йде мова. А ви тут нам несете, пане доповідачу, щось таке наподобіє, я не хочу доходити до матюків, але заслуговує ваша ідеологія цього закону. І тому ми просимо виключити це положення, яке передбачає займатися такими нісенітницями… Я хочу надзвичайно подякувати колезі Німченку за те, що він цього разу вирішив не вживати матюки, це справді гідний вчинок народного депутата України. Дякую вам. Хочу лише сказати, що, ну, ми не в Польському Сеймі, до якого ми з великою повагою ставимося. Запропонуємо польським колегам вас прийняти, щоб ви вдосконалили їх закон. Щодо нашого закону, то в нас, до речі, власні назви теж не перекладаються, іншомовні газети допускаються, вживається іншомовна термінологія, і це схоже до того закону польського, який ви тут хочете вдосконалити. Ще раз дякую, що не матюкалися. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитись по поправці 1412.

з об'єктивних, на її думку, підстав, можливо, зловживання втручатися в діяльність громадських об'єднань і політичних партій шляхом вивчення їхніх внутрішніх на предмет відповідності чи невідповідності мові. Вважаю, що це є прямим втручанням в діяльність громадських об'єднань і політичних партій, що є недопустимим. Прошу поставити на голосування. Дякую. Колеги, я прошу визначатись по поправці 1413. За-14 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 1415, народного депутата Німченка. Будь ласка, вам слово. Шановні колеги, ви подивіться, будь ласка, на деталізацію цього закону. Про що іде мова? От взагалі хто старше за віком розуміє, як у нас були питання вистроювались стосовно оскарження дій посадових осіб, це починайте з 73-го року і як виходили на те, коли вирішили питання, де, що, коли, за яких умов може бути предметом оскарження. Останній указ читайте, серпень 73-го року. То що ми знову повертаємся до цього. Подивіться на деталізацію: отримав громадянин, отримав нестандартну відповідь. Скажіть, хто буде визначати? Це ви для того хочете, щоб уповноважений і секретаріат мав на службі осіб, наверно, мабуть, 20, які будуть заниматься відписками, то, що ви зробили конституційні... ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по поправці, яку зараз представив пан Німченко. Нагадаю, це поправка номер 1415.

йдеться про унормування дії, незаконної дії посадової особи або працівника громадського об'єднання, політичної партії чи юридичних осіб приватного права – це всі сфери життєдіяльності громадян. І якщо комусь це не сподобається, що ця посадова особа, лідер партії чи член політради, сказав не на тій мові, от вам питання... от тяганина, включаючи адміністративну відповідальність. То скажіть мені, будь ласка, ну, що ж це за захист державної мови і що ж це за захист мов інших національних меншин та російської мови? Це пряме викорінення, пряме знищення цієї мови. І доповідач, я бачу по його погляду, що він розуміє, до чого вони хотять привести націю українську. Я думаю, що це ганебне явище, просимо виключити. Прошу визначатися по поправці,

Шановні колеги, оце є той вінець, оце, що ви все написали, пане доповідачу, в цій нормі. І ви пишете, що особа може звернутися до Уповноваженого із захисту державної мови з інших підстав. Ви напишіть візьміть, що в любих випадках люба особа може звернутись на свій розсуд до уповноваженого, вбачаючи порушення Закону про державну мову. Це буде по крайній мірі чиста ваша совість неглибока на цьому відрізку. Ви подивіться. що ви робите, ви унифицировали в останньому пункті в статті 4, ви унифицировали все, що було сказано раніше. Ну, про що йде мова? Навіщо були ці подробиці? А я вам скажу, це все від лукавого. Ми просимо виключити це як явище ганебне для законотворення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися по поправці 1417. Буває проруха, як кажуть, да. І на президію буває проруха. 11 – за. Наступна поправка 1418. Пані Бойко, будь ласка, вам слово. Шановні колеги, 1418 врахована в редакції комітету. Дякую комітет за співпрацю. І не наполягаю на тому, щоб його ставити на підтвердження. Дякую.

Шановні колеги, я пропонувала своєю поправкою виключити положення про можливість звертатись до Уповноваженого із захисту державної мови з підстав, які не визначені прямо законом. Перелік підстав у нас для оскарження наведений у частинах другій та третій статті 54 проекту, і він є цілком достатнім для того, щоб захищати права громадян щодо застосування державної мови в усіх сферах суспільного життя. Однак, якщо у нас буде така термінологія про те, що особа може звертатися з якихось інших підстав, які навіть законом не визначені, це може свідчити про певні, ну і стати наслідком певного зловживання з боку громадян. Може бути і заспамлений орган, уповноважений із захисту державної мови безпідставними скаргами, і навпаки, інколи цей орган зможе відмовляти, тому що ці підстави будуть нечітко визначені. Тому я наполягаю на своїй поправці і прошу за неї проголосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І коментар, будь ласка, голови комітету. Можу вам сказати, що я як народний депутат розумію логічність багатьох з ваших думок. Але, на думку членів комітету, поправка пропонує позбавити уповноваженого з будь-яких питань, звертатись до уповноваженого з будь-яких питань. Комітет її відхилив, оскільки, на думку членів комітету, в нас було голосування з цього приводу, встановлення таких обмежень суперечить статті 40 Конституції. Дякую. Наполягаємо. Будь ласка, я ставлю на голосування поправку пані Пташник. Нагадую, що це поправка 1419. Прошу визначатися. За-36 Поправка відхиляється. Наступна поправка врахована 1420, але народний депутат Долженков вимагає на підтвердження. Будь ласка, мікрофон вам. Дякую. Вона фактично не врахована, тому що вона залишена в редакції законопроекту, прийнятого в першому читанні. Автори пропозиції пропонували, щоб кожна особа мала змогу звертатися до Уповноваженого із захисту державної мови з підстав, передбачених цим законом. Що стосується суті питання та правдивості мотивування, яке було наведено доповідачем, то хочу сказати, що стаття 40 Конституції України взагалі не має нічого спільного з Уповноваженим із захисту державної мови. А правка, яку не врахував комітет, є якраз порушенням частини другої статті 19 Конституції України, відповідності до якої органи державної влади та місцеве самоврядування, їх посадові і службові особи зобов'язані діяти на підставі, в межах та відповідно до Конституції і законів України. Тому це для того, щоб уникнути можливість трансформації зазначеної інституції, як інструмент примусу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. 15 секунд, будь ласка. Інструмент примусу по відношенню до тих осіб, які розмовляють мовами національних меншин, а ми знаємо, що цей закон спрямований проти зазначеної категорії населення, оскільки фактично дискримінує їх за мовною ознакою. Тому я прошу підтримати зазначену пропозицію. Будь ласка, коментар голови комітету. 17:08:28 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колего, по-перше, попередню правку Пташник я особисто підтримав, за неї голосував. По-друге, я хочу вам сказати, що стаття 40 Конституції України каже, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових

цього закону, виступають ворогами і противниками затвердження української мови як державної в Україні. Дякую. Вибачте, колеги, будь ласка. Я прошу поставити поправку, яку ми зараз обговорювали, нагадаю, що це поправка номер 1420, номер 1420, у повному обсязі. Прошу визначатися. І голова комітету, до речі, просить її підтримати в повному обсязі, я прошу визначатися.

якщо ви не володієте матерією, не несіть, будь ласка, в люди те, що ви несете. Стаття 40 Конституції стосується звернень громадян по захисту своїх прав, по і на їх розсуд. А тут йде питання про скарги. Подивіться, наступна стаття так і пише: скарги подаються. Якщо ви не розумієте, що це не одне і те саме, то мені жаль, мені просто вас жаль з цього приводу. І стосовно цієї норми. Як можна уніфікувати, якщо ви вказуєте "інших підстав", так ви залиште це все і нехай хто хоче і оспорює право власності на Софійський собор. Отак кажуть цивільно-правові відносини. Тільки складіть держмито, заплатіть.

в чомусь з ним дебатував, не погоджувався, але розумів, про що він говорить. А ви, колега Німченко, говорите взагалі про іншу статтю, бо ми обговорюємо вашу правку до статті 4. Особа може звернутися до Уповноваженого із захисту державної мови з інших підстав. скарги подаються Уповноваженому із захисту державної мови, це наступна стаття, ми до неї перейдемо в наступній вашій правці. А ця правка до попередньої вашої статті. Дякую. Прошу визначатися по цій поправці, нагадаю, що це поправка 1421, яка була скасована, не врахована, вірніше, комітетом. Прошу визначитись.

Шановні колеги, правка 1422 пропонує частину четверту статті 51 виключити, так само, як і правка 1419, ми вже почули позицію і комітету, і позицію Миколи Леонідовича як народного депутата. І прошу все ж таки поставити її на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по поправці 1422. Поправка відхиляється. Наступна 1424. Народний депутат Німченко, вам слово. Шановні колеги, шановний пане доповідачу! Я хотів би почути від вас, термін два роки на оскарження – на оскарження! – неправильне застосування норм цього закону, ви встановили термін два роки. Це співвідноситься із здоровим глуздом чи ні? І про що тут іде мова? Щоб ви вообще-то зрозуміли, що є терміни встановлення притягнення до адміністративної відповідальності чи взагалі до відповідальності, є терміни, є підстави. Як ви собі вважаєте, через два роки пишуть скаргу, розглядають скаргу у письмовій формі і притягають до відповідальності в якості штрафу. Тому я хотів би бути почутим, що ми не повинні виходити за межі, визначені нормами уніфікованими щодо строків, термінів, обчислення строків та щодо…

Поправка відхиляється. Наступна поправка – 1425. Пані Бойко, вам слово. 17:14:36 БОЙКО О.П. Шановні колеги, 1425 пропонує частину п'яту статті 51 викласти в наступній редакції: "Скарги подаються Уповноваженому із захисту державної мови в письмовій формі у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян" та чинному законодавству України". Прошу поставити її на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатися.

За-8 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 1426. Будь ласка, пану Княжицькому слово. 17:15:21 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Ця поправка комітету – вона врахована. Прошу врахувати її частково, за виключенням слів: "якщо зацікавлена особа подала позов, заяву або скаргу до суду". Дякую.

За-31 Рухаємося далі. Наступна поправка – 1428. Народний депутат Німченко. Я хотів би тепер нагадати. Прочитайте, як написано, про що йде мова в 51 статті, щоб ми до цього не поверталися і не змішували божий дар з всмятку. От про що йде мова. Там йде мова про скарги, і ніякого відношення стаття 40 Конституції не має. Я хотів би, щоб ви все-таки застосовували норми при підготовці законопроектів у відповідності з Конституцією, а не в протиріччя цій Конституції. Почитайте тоді статтю 8, чому повинен відповідати за Конституцією любий законопроект, який вноситься на розгляд до пленарної зали. І останнє. Почитайте, які висновки правової експертизи стосовно отаких ходів, які ходів, які мають місце в цьому законопроекті. Тому вважаємо за необхідне виходити якраз із цих норм. І вважаємо за необхідне статтю цю виключити взагалі. Дякую. Прошу визначатися по цій поправці. Нагадаю, що ми обговорюємо поправку 1427.

Правка 1429 пропонує статтю 52 виключити повністю, отже, виключити "Розгляд скарг Уповноваженим із захисту державної мови". Ідентично до попередньої моєї правки 1425, це питання урегульовано Законом України "Про звернення громадян", і я вважаю, що виписувати правила звернення, у тому числі і оскарження, для окремого органу не є доцільним. Дякую. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по цій поправці.

цієї статті взагалі. А стосовно подальшого хочу сказати. По суті, по суті автори законопроекту мають намір створити квазісуди, от про що йде мова, із цього уповноваженого, надавши йому процесуальні права, права матеріального характеру і права на судове судження. От про що йде мова. Хто такий уповноважений? Хто такий секретаріат, який буде вирішувати долю людини, якою мовою розмовляти, і де він здійснив помилку. Такого не повинно бути. І я просив би виключити взагалі

7 за поправку 1430, вона відхиляється. Наступна 1431. Народний депутат Німченко, вам слово.

хто винуватий, хто невинуватий і як себе вести стосовно розгляду скарги. Ну, подивіться, підніміть закон, есть норми, які передбачають процедуру, порядок і терміни звернень і скарг громадян. Це для доповідача, я вам скажу, що законодавець розводить звернення і скарги, це зовсім різні правові інституції. І тому я хотів би, що візьміть в руки цей закон і посилайтесь на нього. І ми… Нащо ж колеги приймали як краще б людям було простіше захищати свої інтереси, а не для того, що тут стосується, щоб викорінити російську мову чи мови… Прошу визначатися по поправці 1434. За-5 Поправка відхиляється. 1432, будь ласка. Народний депутат Німченко, це ваша поправка. Ми якраз сейчас підходимо, шановні колеги, стосовно того, що я стверджував і стверджую, що в даному випадку автори законопроекту дійшли до створення квазісуду з наданням йому повноважень приймати рішення характерні для судового, характерні для судового. Почитайте, про що йде мова. Уповноважений приймає в 10-денний термін заяву і приймає в 10-денний термін одне із рішень. І почитайте, про що ми будемо дальше вести мову. Ми вважаємо, що це не справа уповноваженого, ми вважаємо, що у такий спосіб, це по суті характерно для поліцейської держави по контролю за поведінкою людей у всіх сферах правовідносин. От про що йде мова. І якщо ми цього не розуміємо, то я вам скажу, це і є зрада національних інтересів, коли в угоду… Дякую, шановний колего Німченко. В адміністративному кодексі є понад півсотні органів з аналогічними повноваженнями, всі вони проводять перевірки і в разі виявлення порушень застосовують санкції. Ви самі знаєте, що це прийнята норма в нашій правовій демократичній державі. Дякую.

Я хочу шановному доповідачу сказати про те, що коли він працював і, мабуть, перебував на студентській лаві і навчався, я вже в той час час писав концепцію і закони про судочинство в адміністративній сфері правовідносин. Візьміть почитайте історію зародження адміністративної юстиції в Україні. І тому вести мову про те, що там написано в кодексі, я вам не радив би, я би вам радив дотримуватися законодавчих процедур, дотримуватися норм закону і Конституції, які обумовлюють і зобов'язують діяти при законотворенні і виданні законів тільки в рамках Конституції України. І тому ми просимо вот эту всю писанину стосовно здійснення мовної експертизи – ви ж подивіться, хто такий секретаріат? Це Уповноважений із захисту державної мови, це ж йому підготовлять законопроект… Прошу визначатися по цій поправці. Нагадую, це поправка 1433. За-6 Поправка відхиляється. Наступна 1434, так само народного депутата Німченка. Пропонується на підставі любої скарги, любої скарги, уповноважений може здійснити контроль за дотриманням стандартів державної мови, застосування державної мови. От і все. глобальна сфера повноважень уповноваженого це і є ніщо інше, як диктатура, стосовно мовних правовідносин в державі, як перебирання на себе повноважень з боку органів влади керувати, контролювати і забезпечувати застосування виключно одноязичної системи в Україні, якою має бути, на погляд законодавців, суб'єктів законодавчої ініціативи, це якраз і законопроект. За-6 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 435, народного депутата Німченка. Будь ласка, вам слово. Шановні колеги, оце ми дійшли до того: залишення скарги без розгляду. Ви можете собі представити от така от норма є. От така. І тут зараз будуть посилати до Кодексу адміністративного судочинства чи Кодексу про адміністративні проступки. Шановний доповідач, навіщо ви перегружаєте цей законопроект, він і так недолугий, а ви ще його зверху посипаєте сіллю Я пропонував би і прошу врахувати ту пропозицію, що виключити, виключити цю норму, не допускати насмішок над законопроектами, що ми маємо на сьогоднішній день. Ви подивіться, скільки враховано. І ви подивіться, про що йде мова. Я хотів би, щоб це... наша позиція була підтримана. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися по поправці 1435.

зверніть увагу, як законодавець пише в законопроекті, суб'єкти з інформацією, як це похоже на цей... Зрозуміло, да. Про що йде мова,

стосовно ухваленого рішення з цього приводу. А вести мову так, як тут виписано, ну, я вам скажу, це не входить в рамки дотримання процедур і системи законотворення і виписки конкретної норми. Прошу врахувати нашу позицію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, будь ласка, коментар голови комітету на його вимогу. 17:29:12 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колего Німченко, шановні колеги, колега Німченко весь час читає перше читання, а ми обговорюємо друге. Якщо в когось є друге читання, дайте, будь ласка, колезі Німченку примірник з другим читанням, щоб ми говорили по суті поправок. Дякую. В другому читанні "за результатами розгляду скарги" написано. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Просимо визначатися, шановні колеги, по поправці 1436. За-8 Поправка відхиляється. Наступна – 1437, так само це поправка народного депутата Німченка. Прошу. Хто ще не знає норм, які зобов'язують любу особу, що розглядає і приймає рішення по скарзі повідомляти про прийняте рішення. Про що ми тут пишемо?

ви ж самі бачите, про що йде мова і ви будете свідками через півроку, пане Миколо, і я вам тоді підійду, скажу як почти что моєму земляку. Прошу врахувати нашу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Що таке почти что земляк? Це земляк чи таки не земляк? Я прошу визначатися по поправці 1436. Прошу. За-8 Поправка відхиляється. Наступна – 1437, народного депутата Німченка так само. Будь ласка.

Скажіть мені, будь ласка, написання документа – це дія чи це бездіяльність? Ненаписання документа – це бездіяльність, а рішення, там, де дія, - це написання документу, це охоплюється розумінням дії. Подивіться статтю 2 і 6 Кодексу адміністративного судочинства.

За-8 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 1439, так само народного депутата Німченка. Йде питання про дотримання стандартів державної мови під час публічних виступів посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Ну, по-перше, я хотів би сказати одне єдине на цей рахунок про те, що стандарти не не можуть поширюватись стандарти суб'єктивно визначені в порядку суб'єктивного тлумачення. От про що йде мова. А ви подивіться, уповноваженому такі права надають, який дає оцінку дотримуються стандарти чи недотримуються. То я вам скажу, в любому випадку, із-за бажання чи якось ще злого умислу у кожному, повірте, в кожному, в діях кожного громадянина при публічних виступах в органах влади і місцевого самоврядування… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по поправці 1439, будь ласка. За-8 Поправка відхиляється. Наступна поправка 1441. Будь ласка, народний депутат Німченко, вам слово. Ну, якщо ми уже сказали, що залишається без розгляду, якщо вона безпідставно подана, то скажіть, будь ласка, навіщо ще одна норма, де вказувати про те, що наведені в скарзі факти раніше перевірялись? Ну це зрозуміло. Дальше є норма, де вказано, що залишається без розгляду чи відмовляється, якщо раніше вона перевірялась. Що, для цього потрібно мати голову гармошкой чи що? Тому я хотів би, щоб якось подивились на ці норми, і коли пишуть автори, то вони співставляли. Подивіться хоч Кодекс адміністративного судочинства, Цивільно-процесуальний кодекс як про це написано, про що йде мова. Якщо ви такий вже створили квазісуд в особі уповноваженого і його апарату, секретаріату, як структур цього квазісуду. Просимо врахувати нашу… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по цій поправці, 1441.

подивіться, що пишуть: якщо скарга подана, дотримання стандартів, державна мова не містить обґрунтування. Що таке обґрунтування? Це суб'єктивний погляд. Ви, якщо не знаєте практику, подивіться, 18 відсотків Конституційний Суд відмовляє із-за належного правового обґрунтування скарги. То ви знаєте, що буде тут? Те, щоб сидіти людям в цьому секретаріаті, отримувати заробітну платню і чекати пенсії, щоб як державному службовцю отримати її непогану. Тому я хотів би, щоб все-таки, хто пише ці норми, ну, подивіться, причому тут обґрунтування? Це пише проста людина, вона знає, що таке обґрунтування, чи не знає. Вона написала, подивіться, що за газ, я не можу вижити, тому плачу за газ, а приїхав якийсь функціонер… Прошу визначатись по поправці 1444, 11 – за, поправка відхиляється. Наступна поправка так само народного депутата Німченка – 1444. Шановні колеги, 11 – це вже майже 40 відсотків, скоро вже буде більшою половиною прийматися рішення у Верховній Раді. 11 підтримало, спасибі вам всім, це 40 відсотків присутніх у нас в залі Верховної Ради. Це для історії, щоб розуміли, про що йде мова. А стосовно подальшої норми, про яку йдеться, знову ж таки скарги не відповідають вимогам частини першої статті 1. Це пишуть скарги громадяни, шановні колеги, подивіться Конституцію, вона каже: забезпечити право громадян на оскарження дій посадових осіб. Тут вже казали про статтю 19, що органи повинні працювати на підставі Конституції і законів. А громадяни мають право управляти державними справами і в тому числі шляхом оскарження дій. От про що йде мова, що вони повинні тут писати і чого дотримуватись. Давайте тоді введіть ще обов'язкове, щоб писав це адвокат… Прошу визначатись по поправці 1444, шановні колеги. І коли ми з вами приймемо зміни до Закону про Регламент роботи Верховної Ради України, і буде у нас голосування від присутніх, то тоді оце буде рекорд – 11. А поки це

45 робочих днів. Шановні колеги, от подивіться, візьміть уніфіковану норму, як це пишеться чи то в кодексах процесуальних, чи в положеннях, чи в Законі про розгляд заяв і скарг громадян, і все. Не придумуйте велосипед "ХВЗ" чи "Орлятко", чи як він там називається, навіщо ви придумуєте? Чи умні, чи що ви цим хотіли сказать? У вас же є норма, користуйтесь нею, будуть великі шанси не порушити Конституцію. А тим, що ви тут написали, що от іменно 45 днів. Отут 45. Є такі норми. 30 років пробув суддею, таких норм та й не бачив – 45 днів. От іменно…

За-10 Рекорд 11 не побитий. Залишається в нас. Поправка відхиляється. 1447. Будь ласка, народному депутату Німченку слово. 1447! (Шум у

вона все-таки врахована, я не прошу ставити її на підтвердження, а акцентую увагу на тому, що поправки "Опозиційної платформи – За життя" враховані не один десяток і не одна півста. От про що йде мова. Подивіться, яка була написана тут абракадабра! Ну… Спасибі, що врахували. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступна поправка 1448. Можливо, на ній не будете наполягати в якості експерименту? Вона була не врахована. ж за що ж і кажу. Ми по суті, ми за істину. Подивіться: "Дії чи бездіяльність Уповноваженого із захисту державної мови можуть бути оскаржені". Це я хочу сказати для доповідача. Подивіться: "рішення, дії чи бездіяльність", вони йдуть в одній строчці. Це, щоб ви знали просто, що таке технологія нормотворення. І тому це все, що тут вказано, воно не потрібне. Воно не потрібне, воно нічого не несе, крім окозамилювання, що кожна діяльність уповноваженої особи має бути підконтрольною. Ще напишіть, що громадський контроль там буде чи волонтери ще будуть контролювати – оце буде те, що народ почує. Але вже й народ це розуміє, що це все фейк, те, що ви готуєте, і те, що ви просите прийняти, ці норми. Просимо підтримати нашу пропозицію. Коментар голови комітету, будь ласка. 17:42:26 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. У мене нема коментаря, я насолоджуюся прекрасною, милозвучною мовою майже земляка Німченка. Що тут можна коментувати? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по поправці. Зала вимагає визначитися: ви земляки чи почти земляки? 17:42:47 За-10 Поправка відхиляється. Наступна поправка – Народному депутату Долженкову, будь ласка, мікрофон увімкніть. Прошу. 14… 17:42:57 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Дякую. 1449. Я не буду ставити її на підтвердження, оскільки те, що вона врахована, - це, мабуть, вже результат якогось здорового глузду, який має комітет профільний, який говорить про те, що він приймає демократичний закон, але в жодному законі таких драконівських, дискримінаційних мовних норм, мабуть, немає. А от що стосується інституту Уповноваженого із захисту державної мови, то хочу наголосити на тому. Я підтримую твердження, що, дійсно, ця інституція має квазісудові функції. відповідності до статті 124 делегування функцій судів органам державної влади не допускається. Це неконституційна норма. З чого я роблю зазначений висновок? Я зазначений висновок роблю з того, що під час розгляду будь-яких питань Уповноваженим із захисту державної мови він свій розгляд зупиняє у вигляді розгляду аналогічних питань у випадку звернення з відповідним позовом до суду. Тобто їх функціонал паралельний, він дублюється… ГОЛОВУЮЧИЙ. 15 секунд завершити. Їх функціонал фактично дублюється, оскільки не може бути предметом розгляду Уповноваженого із захисту державної мови і предметом розгляду суду аналогічні питання. Може оскаржитись до суду рішення державного органу - це так, але не паралельні функції. Це вже не… ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте на голосуванні. Наступна поправка – 1467. Пані Бойко, будь ласка, вам мікрофон.

1451 враховані, 1449 враховані. Цими правками було виключено статтю 53 "Підстави здійснення мовної експертизи". Отже, логічно, що і виключено саме поняття мовної експертизи. Тому прошу не ставити на підтвердження. Дякую.

1450 – це ваша поправка, вона врахована була. Мене критикує народний депутат Левченко, що ми ставимо…

Ми не повертаємося. Ми наголошуємо на кожній поправці і прошу не робити будь-яких непорозумінь, і вони тим більше є враховані. Отже, була 1467, так. 68. Не наполягає.

Не наполягає. 75. Я наголошую для вас, я називаю останні цифри, а ви орінтуйтесь. 75. Не наполягає. 76. Не наполягає. 77. Не наполягає. 78. Не наполягає. 80. Бойко, будь ласка. Шановні колеги, пропонується правкою 1480 у частині два статті 54 слова "документи чи їх копії" змінити на слова "копії документів". Тобто для експертизи надавати копії документів, можливо, завірені. Але, тим не менше, прошу поставити на голосування цю правку. Можливо, коментар Миколи Леонідовича з цього питання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Миколо. Шановна колего, оскільки з закону вся ця стаття була виключена, то, очевидно, і правки до виключеної статті, через те відхилені. Дякую. 1481. Вона відхилена. Хто її підтримує, прошу голосувати.

Шановні колеги, я не буду наполягати на голосуванні, оскільки вже пояснив Микола Леонідович, що ми вилучаємо всю статтю 54, отже логічно, що відхилена і ця правка. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 1492, Німченко, будь ласка. 1492, 92-а. Шановні колеги, ми вже перейшли до наступної статті, де йде питання щодо підстави для здійснення контролю. Я вам тут Америку не відкриваю про те, що питання для здійснення контролю, підстави, вони просвічуються по всьому тексту этого законопроекту в латентний спосіб. І Уповноважений із захисту державної мови ухвалює рішення по суті на свій розсуд, на підставі особи, яка звернулася, або на свій розсуд. Це що таке? Це що таке? Не квазісуддя? Навіть не колегіально розглядається. І тому ми вважаємо, що в даному випадку ми повинні виходити з того, що взагалі цю норму 55 про підстави проведення перевірки перевірки стандартів треба виключити. Що таке стандарти на сьогоднішній день? Будь ласка. Просимо задовольнити наше клопотання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку 1492. Комітетом вона відхилена. Хто її підтримує, прошу голосувати.

що взагалі норми цього закону в цій частині конкретно вони не мають правового визначення і не мають і юридичного визначення. Скажіть, будь ласка, що таке державні стандарти для людей, які розмовляють на сьогоднішній день суржиком? Скажіть, будь ласка, ви хочете сказати, що ідентична мова, і у нас нема розбіжностей Западной Украины, Центра Украины чи частини частини України сходу? Ну це ж невірно. І тому виходити треба з урахуванням всіх цих обставин. Що таке стандарти? І навіщо той ярлик про незнання державної мови, яка… людина, яка прожила і пророзмовляла руськомовним текстом чи…

якщо в скарзі обґрунтовано, що мова йде про умисне порушення цих стандартів, тобто коли по суті знущаються з мови. І це зовсім не стосується побутової мови, якою люди говорять на сході і на заході, навпаки, в законі сказано, що ми підтримуємо діалекти, підтримуємо мови субетносів, це прямо сказано в цьому законі. Але якщо хтось буде навмисно змінювати, знущатися над мовою в офіційному документі, очевидно, людина не має права цього робити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ставлю на голосування поправку 1496. Комітетом вона відхилена. Хто підтримує, прошу голосувати.

Рішення не прийнято. 1497. Німченко, будь ласка. надається право для уповноваженого вирішувати про введення контрольних дій стосовно конкретної особи. Тут перед цим було сказано про те, що йдеться мова не для… в битовому рівні, а йдеться мова про державні, так сказать, інституції. Це я хочу вам знову ж таки повернути. Це хіба не державна була інституція, коли глава адміністрації східної області, він зробив помилки, помилки не один десяток. Скажіть, будь ласка, це не відповідає, звичайно, стандарту, а це не його вина, це його біда. От про що іде мова. Ви кажете, що тут є стандарти. Які стандарти можуть бути? Ви розумієте, що нема ніде в світі. Я вам наведу норми, на які ви посилаєтесь. Ви блефували, пане доповідач. Если є іспити… Ставлю на голосування поправку 1496. Комітетом вона відхилена. Хто підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. 1501. Не наполягає. 1502. Не наполягає.

за дотриманням цього закону. Вибачте мене, будь ласка, ми пропонуємо взагалі це виключити, тому що контрольні функції, контрольні функції, це по суті передбачені на сьогоднішній день такого роду функції лише за правоохоронними органами. Ви подивіться, які контрольні функції передбачені з урахуванням статті 23 Закону про поліцію і 53-ї законопроекту цього, що застосовується, що дає доручення органам Національної поліції уповноважений проводити ті чи інші контрольні функції. Це що, не поліцейська держава? І тому я хотів би не дуже так розкидатись отакими словосполученнями і такими нормами, які ведуть до дискримінації людей на мовному поприщі. Шановний колего, по-перше, хочу вам сказати, що правоохоронні органи не є контрольними органами. Контрольними органами є Державна фіскальна служба, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, інспекція з прав споживачів. Правоохоронні органи, вони правопорядок захищають, а не контролюють. Ставлю на голосування поправку 1521. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати.

1507. Шановний доповідачу, я хотів би вас повернути до Конституції, де вказано прямо, що правопорядок і порядок, і законність, законність забезпечується правоохоронними органами. Що тут незрозуміло? Ви що тут латентні норми понапридумували і вважаєте, що це не є порушенням закону, коли йдуть і провіряють і накладають адміністративне стягнення по 8 тисяч гривень? Ви про що тут ведете мову, шановний доповідач? Це ви там собі десь публіку, яка не розуміється в цій сфері правовідносин. І тому ми вважаємо, що це є недопустимо, недопустимо, створивши у такий спосіб квазісуд, вирішувати питання, які за Конституцією 158-ю, 157-ю не передбачає створення спеціальних судів. Ставлю на голосування поправку 1515. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. 1508. Не наполягає.

пам'ятаєте, коли в першому читанні і в першому народженні цей законопроект мав би інспекторів, і тоді це стало причиною цих дискусій про те, що ж це проходить, що це за опричники такі, які виконують контрольну функцію за вказівкою уповноваженого. що ці інспектори залишились, але вони отримали назву "представники уповноваженого". Їх кількість і їх сферу діяльності визначає сам уповноважений. Куди ще ганебніша може бути диктатура, диктатура правозастосування, як не в даному випадку, де, створивши армію, представники будуть вирішувати питання щодо притягнення людей до відповідальності за незнання української мови за стандартами і щодо притягнення їх до штрафних… Я ставлю на голосування поправку 1507. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. Колеги, я буквально на 5 хвилин продовжу засідання. Прошу? Отже, 1512. Не наполягає. 1514. Не наполягає. 1515, Німченко. 1515. Шановні колеги, те, що я сказав, якраз і підтверджується цією нормою наступною, яку ми просимо взагалі виключити. Тому що цьому опричнику, який має назву представник уповноваженого, надається право витребувати всю любу документацію і отримувати іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, від органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, всіх органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, суб'єктів господарювання чи комунальних форм власності. Хіба це не ганьба? Ви придумайте собі, зробіть картину і подивіться на неї: приїжджає представник уповноваженого чи пише письмово видати всю документацію. Хто ти таки? На якій підставі? Вирішуючи питання щодо дотримання стандартів мови займатись витребуванням тих всіх документів, в тому числі, що стосується…

Шановні колеги, шановні депутати, шановні громадяни! Я хочу повести вас трошки в екскурс історії. Почитайте так звану Конституцію Пилипа Орлика,

безперешкодне відвідування органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування і т.д., і т.п. У нас Бичковського или Бочковського не пустили по рішенню суду. А ви кажете про те, що от оцей представник має право прийти на любе підприємство, в тому числі і з обмеженим доступом до інформації і діяльності. І тому ми вважаємо за необхідне все-таки прислухатися, і виключити таку норму,

ви сказали, і не до першого читання закону, як ви весь час цитуєте. Бо у нас у попередній вашій статті уповноважений має право одержувати на свою вимогу копію документів, іншу інформацію, що стосується предмету контролю, необхідну для здійснення контролю за застосуванням державної мови. Нічого там іншого такого немає. Не має права заходити на всі підприємства представник уповноваженого, а має право відвідувати лише органи державної влади. Тому може у Конституції, так званій Пилипа Орлика, яку ви згадували, таке щось було, але в цьому законі такого нічого немає. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Конституція Пилипа Орлика була хорошою. Ставлю на голосування поправку 517. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати. 18:03:13 За-3 Рішення не прийнято. 1521, Німченко. І потім визначимося, з якої ми завтра продовжимо.

усім українським суспільством. це представник, всі документи, копії, іншу інформацію від громадських об'єднань, політичних партій, юридичних осіб приватного права. Це що, хіба не поширюється на всі правовідносини? Це не те, що смішно, це вже, так сказать, у когось, так сказать, є проблеми, є проблеми, є клініка стосовно цього. Подивіться статтю 36. Подивіться статтю 36: вільно об'єднуватись і вирішувати питання по захисту своїх прав і свобод, і захисту індивідуальних і колективних інтересів. А ми що ведемо? Чи для вас Конституція не писана? Про це якраз і писав Пилип Орлик, коли він виношував цю ідею і написав стосовно… Ставлю на голосування поправку 1521. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. І заключна правка на сьогодні – 1523. Німченко, будь ласка, 1523. Я хочу акцентувати увагу на тому, що ви збиваєте на підльоті чи на взльоті. То ви сказали, що остання поправка, я вже ж готуюсь з мислями, що це остання поправка, і вдруг ви кажете, а давайте ще одну. Давайте, щоб я все-таки мав право реалізувати свої пропозиції по даному законопроекту. Вони якраз і стосуються політичної діяльності і діяльності громадських організацій. Скажіть, будь ласка, де, в якому світі в чужий устав зі своєю ложкою заходять? Я розумію, що цей, хто прийде, це помічник… Я вам скажу, це така карма, таке джерело інтересне, що там будуть, як людей збиваться, і буде конкурс страшний, щоб займати цю посаду. І я здогадуюсь чому. Але, друге, за цим стоять люди, які входять в політичні партії, в громадські… ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку 1523. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. Отже, колеги, завтра ми розпочнемо нашу роботу з поправки 1524. 1524, автори – Німченко і Шуфрич. І завтра ранкове засідання ми розпочнемо, власне, з цієї поправки. Я прошу зафіксувати і секретаріат, і авторів правки. Зараз я оголошую,

Дякую